prisutnih u sali, ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.Po evidenciji, imam 85 poslanika.Konstatujem

Dobar dan, danas je utorak, da podsetimo predsednicu, i danas se postavljaju pitanja.Imam nekoliko pitanja, koja su mahom ponovljena, jer na jer na pitanja koja sam već postavio niko nije dao odgovor. Verovatno zato što je predsednika ili ministre sramota da daju odgovore, ili ne znaju da daju odgovore. U svakom slučaju, ni jedno ni drugo nije dobro.Prvo pitanje sam postavio, pre izvesnog vremena, ministru inostranih poslova, a sada postavljam i predsednici Vlade i ministru unutrašnjih poslova i ponovo ministru inostranih poslova, a to je – kakvi su efekti sankcija koje je Srbija uvela Francuskoj pre pet-šest meseci, kada je Francuska odbila da isporuči Haradinaja po Interpolovoj poternici koju je raspisala Srbija?Da podsetim srpsku javnost da je tada Srbija tražila od svojih službenika da tri meseca ne posećuju Francusku i da se primene druge mere, da se povuče ambasador na konsultacije, itd, itd.Nakon itd.Nakon tri meseca se desilo to da su poslanici Vlade Srbije i vladajućih srpskih stranaka u kosovskom parlamentu podržali tog istog Haradinaja za izbor za predsednika Vlade tzv. tzv. Kosova.Pitam – šta se to promenilo? Prvo, koji su efekti naših sankcija Francuskoj, da li je to donelo neke velike koristi našoj državi? Drugo, ako nije, otkud ta velika promena u našoj politici prema Haradinaju? Da li su tu u pitanju neki istorijski interesi Srbije, ako jesu – koji, da li je tu, možda, pritisak nekog stranog faktora, ako jeste – kog, ili je tu u pitanju ono što je verovatno tačno – novac, da je neko platio za novo prijateljstvo?Nekoliko puta u poslednjih nekoliko godina ponavljam pitanje, a sad je ono ažurirano pre par meseci jednom promenom ovlašćenih lica i promenom tekućeg računa jedne poznate firme koja se zove „Asomakum“. Ja sam pitao tada ministra finansija, a sada pitam i ministra privrede i ministra unutrašnjih poslova – ko je vlasnik firme „Asomakum“?Kao što znamo, srpska javnost je upoznata da je ta firma imala velike poreske pronevere, da je tamo bilo svega i svačega, da su neki ljudi hapšeni, privođeni, da su pokrenute neke optužnice, da navodno ta firma nema veze sa bratom jednog najvišeg funkcionera Srbije, ali i dan danas ne znamo ko su vlasnici? To, naravno, nije tajna, pošto u APR-u to može da se vidi, za sve srpske firme, osim za ovu. Za ovu firmu u APR-u piše da ona nema vlasnike, odnosno da su vlasnici crtice, imate crtice i ja bih voleo da mi neko prevede šta te crtice znače.Treće znače.Treće pitanje je vezano za nešto što se juče desilo u Paraćinu, a to je da je 230 ljudi izgubilo posao. Oni su radili u Srpskoj fabrici stakla u Paraćinu, koju je pre tri godine privatizovao, po onome što piše u poternici Interpola koju je inicirala Bugarska, kriminalac koji se zove Cvetan Vasilev, koji je veliki prijatelj bivšeg predsednika Srbije, sadašnjeg predsednika Srbije, mnogih srpskih političara, mnogih članova vladajuće stranke u Srbiji.Ja sam upozoravao nekoliko puta da je bruka za Srbiju i da je to nepoštovanje međunarodne obaveze da ne isporučujemo nekoga ko je na Interpolovoj poternici. Sa punim pravom smo tražili da Haradinaj bude isporučen Srbiji, to što se nije desilo je na sramotu države Francuske, ali, isto tako, naš odnos prema ovom slučaju je na sramotu države Srbije, odnosno onih ljudi koji vode ovu državu.Zato pitam ministra unutrašnjih poslova, ministra inostranih poslova, ministarku pravde, ministra privrede i ministra finansije šta se to dešava sa Srpskom fabrikom stakla? Zašto je dopušteno da jedna bugarska firma pre tri i po godine kupi tu firmu, to je firma „Glas industri“, da ne plati cenu koja je dogovorena sa Agencijom za privatizaciju, a da bude uknjižena? Posle toga, ta firma pravi gubitke od 120 miliona evra.Nakon toga ona menja pet puta vlasnike, krije se iza, kako piše u saznanjima nadležnih službi u policiji, Svetozara i Petra Crnogorca, Milorada Miče Pušice, Dušana Adamovića, Verice Matković.

Hvala.Uvažena predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, pitanje postavljam Vladi Republike Srbije. Članom Članom 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi utvrđeno je da Vlada donosi posebno rešenje o imenovanju predsednika i članova privremenog organa,

Albanaca.Međutim, u Vladinoj odluci o privremenom organu, predsednik i jedan član privremenog organa pripalo je Alternativi za promene koja ima 11 odbornika od 38 odbornika, koliko ima Skupština, što iznosi 28,9%. Zatim, jedan član ovog organa je iz SNS koji nemaju odbornike u raspuštanju Skupštine,

koji su imali 27 odbornika u raspuštanju Skupštine, što znači 71,1%.Ovde se očigledno vidi da je marginalizovana apsolutna većina glasača opštine Preševo,

nije imenovana dosadašnja predsednica opštine Preševa Ardita Sinani u okviru dosadašnje prakse primenjene u ovakvim situacijama u drugim opštinama Srbije.Pošto je ova odluka Vlade izazvala ogromno nezadovoljstvo u Preševu, postavljam pitanje Vladi – koji su bili politički motivi da prilikom donošenja ove odluke nije ispoštovana zakonska norma i dosadašnja praksa u Srbiji?Drugo pitanje postavljam predsednici Narodne skupštine – da li će ona da poštuje zakonske norme prilikom zakazivanja privremenih izbora u opštini Preševo? Hvala.

pitanje se odnosi na Ministarstvo prosvete, odnosno ministra Šarčevića, iako ćemo sa njim moći da razgovaramo kada budu amandmani, ali ovo je zvanično pitanje i apel istovremeno, a povodom događaja u školi „Svetozar Miletić“ u Zemunu, gde su roditelji i zaposleni skoro mesec dana u štrajku, deca ne pohađaju nastavu, kriza je velika

terati ovako mak na konac?Reč je o školi koja, podsećam i naglašavam zbog javnosti i onih koji nas gledaju, ima izvanredne rezultate, na eksternom vrednovanju je dobila najvišu ocenu. Dakle, škola koja služi za uzor u svakom pogledu. Da li je nešto što je skrivio, sa ili bez navodnika, aktuelni direktor te škole tako veliko da zavrđuje ovakvu šikanu zaposlenih i roditelja i dece? Tim pre, pošteno govoreći, ja to samo kritički kažem, toliku podršku koliku su rukovodstvo te škole i direktor dobili, i to spontane podrške, malo ko, da ne kažem niko ni iz vlasti, ni iz opozicije, bez nekog organizovanog prevoza ili neke široke organizacije ne može da sakupi.Dakle,

i da se vidi da li postoji način da se reši taj problem, a ne da ovako trpe učenici, nastavnici i zaposleni, pri čemu nikakve koristi nema, osim što se demonstrira silama i osim ukoliko se to ne shvata kao pokazna vežba za sve one koji nameravaju da protestvuju širom Srbije.Moje

710 vozila, a navodno treba da bude 1.500. To je velika nabavka za naše uslove. Vozila su uzeta od privatnog preduzeća iz Čačka.

glasi – zašto se ne koriste, možda ima neki razlog koji ja ne znam, zašto se ne uzimaju „Fijatova“ vozila? Naš predsednik, tada još premijer je ubeđivao Vladimira Putina, podsticao ga, naša Vlada u više navrata, da uzme vozila iz „Fijata“, odnosno iz Kragujevca. Govorio je da je to zdelano u Srbiji, da je to srpski automobil. Zašto naši organi, zašto naše institucije, zašto naša Vlada, naša ministarstva ne koriste

jedan veliki vlasnik, ne većinski, ali značajnim delom vlasnik fabrike u Kragujevcu, zašto se onda ne vidi mogućnost da se na taj način pomogne i samoj fabrici, koja je navodno naša, tj. ne navodno, nego jeste, a istovremeno se šalje poruka svima onima kojima plasiramo taj automobil ili želimo da plasiramo kao domaći srpski

pa da pogledamo svi zajedno, neke kolege kažu malo, ali svejedno, koliko među tim kažnjenima i opomenutima ima predstavnika vlasti i opozicije, pa da onda zaista vidimo da li postoji atmosfera tolerancije i saradnje i da li se uz takvu asimetriju može raditi koliko toliko u normalnim okolnostima.Nemojmo se iznenaditi kada oni koji su očigledno šikanirani ili hendikepirani u tom odnosu koriste i druga vanparlamentarna sredstva. Nemojte da vas to iznenadi. iznenadi. Ovo je apel da bismo mogli da nastavimo da radimo i da vratimo dostojanstvo ovom domu na način koji je potreban i nama i građanima, jer mediji i parlament su najvažniji instrumenti dijaloga i demokratije u društvu. Hvala. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.

da pitanja koja postavljamo nemaju odgovor ili stižu mnogo kasnije posle propisanih 15 dana. Stvarno bih molio predsednicu parlamenta da se potrudi da odgovore na pitanja koja se postavljaju na ovaj način dobijemo ranije.Ja sam postavio krajem juna meseca pitanje o stanju remonta

da je stanje u Elektroprivredi Srbije danas zabrinjavajuće i zbog toga smo mi, kao poslanička grupa, tražili da se organizuje u skladu sa članom 209. Posebna sednica za postavljanje pitanja na aktuelnu temu i ja očekujem da ćemo konačno u ovom sazivu dobiti jednu sednicu na aktuelnu temu onako kako to Poslovnik predviđa, a brojne poslaničke grupe su brojne teme u prethodnih godinu i po dana u ovom sazivu tražile da se razmatraju i nikada nismo bili u prilici.S druge strane i ona obaveza jednom mesečno da se postavljaju pitanja Vladi, poslednjeg četvrtka u mesecu, se tendencioznim zakazivanjem sednica Skupštine izbegavaju. Tako da je očigledno da ni ovaj četvrtak, za dva dana, Skupština neće raditi i nećemo biti u prilici da predsednici Vlade i ministrima postavimo pitanje već treći put od njihovog izbora. Apelujem na predsedništvo parlamenta da nešto promeni i da poštuje Poslovnik.Postavio bih danas pitanje predsednici Vlade i predsednici parlamenta o tome da li su obavešteni od strane direktora Republičkog zavoda za statistiku, gospodina Kovačevića, da je metodologija o utvrđivanju stope nezaposlenosti/zaposlenosti promenjena 2015. i 2016. godine? Zašto postavljam ovo pitanje? U jednoj polemici koja se vodila između gospodina Arsića, koji je napisao jedan tekst gde naučno pobija mogućnost da je stopa nezaposlenosti smanjena sa 26% na 11, 12%, koliko slušamo od strane predsednika Republike, predsednice Vlade, svih ministara, gospodin Kovačević je odgovorio da je metodologija kojom se utvrđuje stopa nezaposlenosti promenjena 2015/16 godine i da, stoga, su podaci iz prethodnog perioda sa podacima danas neuporedivi. Čovek kaže, o tome je Republički zavod za statistiku obavestio javnost.Mene zanima kako je to obavestio javnost? Da li su okačili na oglasnoj tabli u Zavodu da je promenjena statistika 2015. i 2016. i da ti podaci ne mogu da se upoređuju? Ili je poslato obaveštenje, recimo, makar u Vladi? Da članovi Vlade ne budu u zabludi kada misle da je ekonomska politika Vlade dovela do toga da se nezaposlenost u Srbiji prepolovi. To jednostavno nije tačno i to građani znaju i osećaju na svojoj koži katastrofalne posledice ekonomske politike Vlade, koja nije smanjila nezaposlenost. Možemo jedino da govorimo o tome da je smanjen broj nezaposlenih, zato što se veliki broj ljudi, nažalost, iselio iz Srbije, jer u Srbiji nisu mogli da nađu posao. Ali je ta ekonomska politika dovela do toga da je Srbija danas zemlja sa najvećim brojem siromašnih ljudi u Evropi, 12%, sa najvećom stopom ugroženosti od siromaštva, skoro 30%. Ja, evo, verujem možda su ministri i poslanici bili u zabludi i veruju da je stvarno stopa nezaposlenosti smanjena sa 26 na 12%, a ne znaju da je promenjena metodologija.Molim vas da dobijemo to obaveštenje, da ne budemo u zabludi, da ovde donosimo odluke bazirane na zdravim realnim činjenicama. Na ovaj način dovešćemo do daljeg osiromašenja nastavkom ekonomske politike, daljeg osiromašenja građana Srbije i daljeg iseljavanja mladih talentovanih ljudi iz Srbije.

To je zaista sad postalo već skandalozno. Mora se hitno doneti ta odluka, a ja lično strepim da neće moći ni da dođe do isporuke ruskog naoružanja, obećanog, ugovorenog Srbiji, ukoliko se taj status ne dodeli. Ne možemo se mi poigravati sa Rusijom. Ona nas obasipa prijateljstvom, mi moramo uzvratiti na onim tačkama gde gde je možda za spoljnu politiku i najosetljivije. Hitno se mora taj diplomatski status dodeliti. Ja sam to pitanje već jednom postavljao pre mnogo vremena, nije mi odgovoreno.Drugo

montirani proces Draganu Vasiljkeviću pred hrvatskim sudom u Splitu? Danas se očekuje u pola dva izricanje prvostepene presude. presude. Intenzivno sam pratio taj proces, koliko se to moglo pratiti preko hrvatskih medija i zaključio sam da hrvatski sud apsolutno nema nikakvih dokaza protiv Dragana Vasiljkovića, zvanog Kapetan Dragan, apsolutno nikakvih dokaza.Ako ne bude danas donesena oslobađajuća presuda, zahtevam da se odmah opozove srpski ambasador iz Zagreba i da predsednik Republike Aleksandar Vučić otkaže svoju upravo dogovorenu posetu koja se planira za novembar mesec. Dakle, da se apsolutno zaoštre naši odnosi sa Hrvatskom ukoliko Kapetan Dragan danas ne bude oslobođen. Hajde, nekako možemo i svariti presudu koja bi pokrila ove ove godine koje je već odrobijao, ali ako bi danas bio zadržan u hrvatskom zatvoru, onda bez pardona moramo nastupiti kao država zaštiti naše nacionalne interese, zaštiti našeg građanina i jednostavno se usprotiviti toj ustaškoj samovolji koja nadire iz Zagreba, iz Hrvatske i koja se ogleda i u procesima svim ostalima Srbima kojima Hrvati sude za izmišljenu krivicu. Prvo ih na neki način uspavaju u proklamacijama da niko od Srba neće biti krivično gonjen, zbog učešća, kako oni kažu u oružanoj pobuni,

inače, Srbija je neprekidno popuštala u svojim odnosima sa Hrvatskom. Mi moramo staviti do znanja ne nećemo prihvatiti međunarodnu arbitražu po pitanju 10.000 hektara zemlje sa leve obale Dunava, koju Hrvati potražuju po starim austro-ugarskim katastarskim knjigama, jer granica mora biti

jer to je razlog više da se ne učlanjujemo u EU. Šta ćemo mi u EU kada su tamo svi srpski neprijatelji koncentrisani? Dakle, zaoštriti potpuno diplomatske odnose sa Hrvatskom, a da eventualna današnja osuđujuća presuda Draganu Vasiljkoviću bude povod za taj potez. Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, postavio bih pitanje Ministarstvu zdravlja, konkretno baš zbog toga što dolazim iz opštine koja ima dosta veliku površinu, mali broj ljudi, demografski je veoma ugrožena, a takvih opština u Srbiji, na jugoistoku Srbije ima dosta.Pitanje je da li će u narednom periodu, kada se menja Zakon o zdravstvu, imati mogućnost da se lokalnim samoupravama kao što je opština Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, Ražadž, Babušnica i takve opštine, da imaju mogućnost, da imaju hitnu pomoć, odnosno da imaju ljude koji mogu radi u hitnoj pomoći, baš zbog toga što je veliki broj naših ljudi star. Konkretno, kroz opštinu Svrljig prolazi put veoma frekventan, to je magistralni put, gde su se unazad nekoliko dana dešavalo veći broj nezgoda, gde su ljudi, radnici u domu zdravlja u okviru svojih nadležnosti, izlazili na teren, ali zbog nedostatka kadra oni nisu mogli da pruže na najbolji način pažnju tim koji koji imaju takve saobraćajne nezgode.Hteo sam da postavim pitanje, ja očekujem da ćemo u narednom periodu imati mogućnost i da će „Batut“ imati mogućnost da neke stvari promeni, da ne bude 20.000 ljudi za internistu, da ne bude 25.000 ljudi za kućnu negu i takve stvari, već da to gledamo prema teritoriji, prema površini, prema putnoj infrastrukturi, da se takvim opštinama da mogućnost da mogu da uposle još doktora, još sestri, još vozača, da mogu da pruže pomoć svakome kome je ona potrebna. Mislim da je svakome od nas na prvom mestu zdravlje ljudi. znam da je problem oko zapošljavanja, ali takvim opštinama moramo to omogućiti.Kod nas u Svrljigu se ovih dana završava put prema Staroj planini. To je velika stvar za sve nas, ja bih se zahvalio prethodnom premijeru, a sadašnjem predsedniku Srbije koji je zajedno sa mnom obilazio te puteve i čovek koji je dao podršku da taj put prema Staroj planini konačno završimo, da može mnogo veći broj ljudi da dođe preko Svrljiga i ode do Stare planine da tamo vidi, da se malo odmori. Ali, zbog problema sa nedovoljnim brojem kadrova, doktora, sestri, vozača mi moramo to obezbediti i na taj način da damo pažnju svim onima koji prolaze kroz Svrljig i idu prema Staroj planini ili na bilo kom drugom mestu kada se desi neka nezgoda, da mogu da tim ljudima spasu život.Još nešto što je vrlo bitno, i to može da bude pitanje usmereno Ministarstvu zdravlja, da li je moguće da Dom zdravlja u Nišu koji pokriva grad Niš i okolinu, da li može da da hitnu pomoć i službu da bude kod nas u Svrljigu i da na taj način razrešimo problem hitne pomoći i urgentne medicine, jer stvarno veliki broj nezgoda se dešava, staračka populacija ljudi i hitna pomoć je neophodna za opštine kao što je Svrljig, kao što su uopšte opštine na jugoistoku Srbije.Još nešto oko toga, veliki je problem da demografska karta. Baš zbog toga mi moramo nogo veći broj doktora, sestri imati na terenu i preventivno i obezbeđivati elementarne uslove da tim ljudima da tim ljudima obezbedimo makar normalnu starost. Još nešto oko toga, ja bih rekao, jer mislim da se stvarno mnogo stvari menja na dobro, zakone koje sada donosimo, a zakoni su baš primereni ovoj situaciji kakva jeste i mislim da bismo trebali što pre ući u postupak i promene zakona, a to je pitanje Ministarstva finansija, Ministarstva poljoprivrede, Zakona o davanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje. Taj zakon je 90-tih godina donesen i u tom zakon data je mogućnost da seoske mesne zajednice, koje imaju slobodne prostore, utrine i pašnjake, da za potrebe stočarstvo te pašnjake mogu da koriste.Svedoci da zbog velikog odliva ljudi, staračke populacije ljudi, taj zakon moramo menjati jer moramo dati mogućnost da te utrine i pašnjake stavimo u funkciju da tu može da se gradi farma i da se grade objekti i u krajnjem slučaju da tamo upošljavamo ljude.Imamo Zakon o zadrugarstvu koji je promenjen, imamo veliki broj mladih ljudi koji žele da se bave zadrugarstvom, ali nemamo dovoljno pašnjaka, njiva koje mogu staviti u funkciju. Baš zbog toga bismo trebali ovaj zakon konačno promeniti.

Prvo pitanje za predsednicu Vlade Anu Brnabić. Ona mi je dužna odgovor na ovo pitanje još od sednice kada je birana na mesto predsednika Vlade. Da li je Nenad Kovač, zvani Neša roming, lice koje je tražilo reket od firme „Kontinental Vinc“ kada ste vi bili direktor te iste firme? U javnosti ste ispravno svedočili da to nije uradio Nikola Petrović kum Nenada Kovača, ali da li je to lice Nenad Kovač? Nenad Kovač je, podsetiću vas, jedan od glavnih perača para narko klana Darka Šarića, kum Nikole Petrovića koji je prvi kum Srbije, jer je dvostruki kum Aleksandra Vučića.Drugo pitanje, da li ste vi upoznali vašeg brata Igora sa Nenadom Kovačom, Nikolom Petrovićem i Slavišom Kohezom i povezali ih da zajedno poslovno sarađuju?Treće pitanje za Aleksandra Vučića, ali kao koordinatora službi bezbednosti Bratislava Gašića direktora BIA, molim vas da nam dostavite izveštaj o bezbedonosnoj proveri Ane Brnabić kada je stupala na funkciju, ko je lice koje je potpisalo taj izveštaj, a ukoliko je izveštaj saopšten usmeno ko je lice koje je saopštilo taj izveštaj usmeno i kome je taj izveštaj saopšten?Takođe, pitanje za ministra nadležnog za poslove telekomunikacija, to je gospodin Rasim LJajić i za direktora „Telekoma“. Molim vas da nam se dostave svi ugovori, podaci o prometu i podaci o provizijama između „Telekoma“ i svih firmi koje su se bavile elektronskim dopunama mobilne telefonije od 2004. godine Isto to tražim, znači ugovore, podatke o prometu i provizijama između „Telekoma“ i sledećih firmi „Roming elektroniks“ i povezanih pravnih lica, ima ih nekih pedesetak, zatim „Tehnomanije“, „Prointera“, „Altija“ i „Vin Vina“, kao i da li su ti poslovi zaključeni na javnim tenderima ili pak po hitnim nabavkama?Postavljam takođe pitanje „Telekomu“ koliko su donirali, kroz razne sisteme, Busplusu i GSP gradsko preduzeću u Beogradu, a za promociju sistema Busplus. Takođe, zanima me i odgovor od ministra kulture i informisanja, da li nešto može iz svoje nadležnosti da se uradi protiv ovih rijalitija, ali ne samo rijalitija na televiziji nego i rijalitija u štampanim medijima.Naime, mi imamo slučaj jednog ubistva koje je u zadnjih 500 i nešto dana svaki dan na naslovnim stranama u novinama, to su stotine i hiljade novinskih naslova i novinskih tiraža posvećenih naslovnih strana o slučaju ubistva Jelene Marjanović. Toliko zajedno nisu dobili zajedno ni slučaj smrti Patrijarha Pavla, ni ubistvo Zorana Đinđiča, ni sva ostala ubistva, ja verujem kada biste stavili na jednu stranu njihove naslovne strane, a na drugu stranu slučaj ovog ubistva, da bi ovde pretegnulo. Ko je uopšte, koji je razlog da jedno takvo ubistvo zaslužuje toliko naslovnica? Jedini logičan odgovor bi bio da je neko zaista mnogo moćan na neki način povezan, lično Aleksandar Vučić ili možda Ivica Dačić da su povezani na neki način sa tim slučajem.Kada smo već kod slučaja ubistva, šta ćemo sa ljudima koji su radili odgovorno posao za državu i ostavljeni na cedilu od strane te države. Tako da molim da mi se dostave izveštaji o smrti i autopsija, molim recimo ministra spoljnih poslova, on je nadležan za to pitanje, o smrti ambasadora Potežice jer je to zaista jedna od najčudnijih saobraćajnih nesreća, da čovek pogine u saobraćajnoj nesreći, a da ima sedam metaka u telu, pa bih voleo taj slučaj da mi se dostavi, da vidimo da vidimo obdukcioni nalaz od gospodina Potežice i šta je ministarstvo uradilo tim povodom.Takođe, da se kao odgovor kada se desio onaj slučaj otmice u Libiji. Šta je bilo sa 120 miliona dolara koji su se nalazili u kolima kada su oteti službenici naše ambasade u Libiji? Ko je kriv zato što je naopako pošao posao sa trgovinom oružjem? Ko je ostavio na cedilu ljude koji su odgovorno radili posao za ovu državu, jer nije sporno da država trguje naoružanjem, ali je sporno kada neko napravi grešku i ostavi dvoje službenika, kasnije i ovog pomenutog ambasadora, na milost i nemilost da oni snose te posledice. Jadna je država koja ne staje iza svojih ljudi. Država mora da štiti svoje ljude i neko u tom lancu odgovornosti mora da odgovara.Takođe, šta je bilo sa pitanjem za predsednika Aleksandra Vučića, da nas podseti na voj razgovor sa Mekejnom, kada je gospodinu Mekejnu, kako on kaže, dao lokaciju gde se nalaze oteti službenici ambasade Srbije u Libiji, koji su onda navodno nastradali u bombardovanju. Podsetiću vas da je gospodin Mekejn rekao da je dobio podatke o jednoj drugoj lokaciji. Hajte da vidimo obdukcioni nalaz kako su stradali ti službeni ambasade u Libiji? Hvala vam. Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. **Gordana Čomić** Zahvaljujem.Tražim obaveštenje i zahtevam svu dokumentaciju od sledećih institucija: Prvog osnovnog javnog tužilaštva, Tužilaštvo za organizovani kriminal i Agencije za borbu protiv korupcije, kao institucije koje su učestvovale u postupanju po krivičnoj prijavi i izveštaju protiv ministra Aleksandra Vulina, koji je podnela Agencija za borbu protiv korupcije.Naime, Agencija za borbu protiv korupcije je 2015. godine napravila izveštaj i podnela krivičnu prijavu, sa sumnjom da postoje krivična dela zloupotrebe službenog položaja, primanja mita i nepoznatog porekla novca potrebnog za kupovinu stana ministra Aleksandra Vulina 2012. godine.Tužilaštvo za organizovani kriminal je vodilo postupak i obavestilo jedino o tome da, i pored urgencija, je policija odbila da proverava navode iz izveštaja koji je Agencija za borbu protiv korupcije podnela i koji je trebalo proveriti u Tužilaštvu za organizovani kriminal.Zatim, krivična prijava je prosleđena Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, koje je završilo proces, sa obrazloženjem da je proveravalo da li je ministar prijavio stan da ga poseduje, što jeste, i to je jedina usmena informacija zašto je odbačena krivična prijava.Dakle, tražim od Prvog osnovnog javnog tužilaštva obrazloženje o odbacivanju krivične prijave i prestanak postupanja po izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije; od Tužilaštva za organizovani kriminal ukupan izveštaj o postupanju, a po navodima koje su dobili od Agencije za borbu protiv korupcije i od Agencije za borbu protiv korupcije izveštaj koji im je uputilo Tužilaštvo za organizovani kriminal, uz napomenu da sam sav tekst ovog mog usmeno postavljenog zahteva, i za obaveštenje i za dokumentaciju, da sve tri institucije unapred obaveštavam i molim da mi dostave izjavu koju treba potpisati o rukovanju i postupanju sa ličnim podacima i osetljivim podacima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podsećam da je rok od 15 dana za dostavljanje ove dokumentacije nešto na čega je obavezano i Tužilaštvo za organizovani kriminal i Prvo osnovno javno tužilaštvo i Agencija za borbu protiv korupcije.Rado bih pitala i ministra policije po kom osnovu policija može da odbije Tužilaštvo za organizovani kriminal da ispituje naloge, ali je to rekla-kazala. Mislim da mi ne treba da se bavimo sa rekla-kazala, niti treba da pustimo da samo novinari vode računa o vladavini prava, nego treba da zaradimo plate kojima nas građani plaćaju da branimo vladavinu prava. To je razlog zašto tražim dokumentaciju od ove tri institucije i zašto tražim da ni ne pokušaju da mi pošalju odgovor da su u pitanju lični podaci i posebno osetljivi podaci jer ću, ponavljam, potpisati izjavu kojom ću u skladu sa zakonom rukovati tim podacima. Hvala vam. Imao bih nekoliko pitanja.Prvo pitanje je za ministra prosvete, koji je ovde u Skupštini ovih dana, ali već nekoliko puta odbija da eksplicitno kaže šta se zapravo dešava u Osnovnoj školi „Svetozar Miletić“ u Zemunu. Juče smo saznali u javnosti nekoliko informacija o tome zbog čega je zapravo smenjen direktor te škole. Kao što znate, da obavestim javnost, već nekoliko nedelja teku protesti roditelja te škole zbog toga što je smenjen direktor u toj školi. Ministar nas je obavestio da je smenjen zbog toga što je prosvetna inspekcija pronašla nekoliko nepravilnosti u njegovom radu. Evo da pročitam i da pitam ministra da li je moguće da su to zaista nepravilnosti zbog kojih neko može da bude smenjen. Kaže – inspekcija je zatekla da je jedan profesor geografije predavao geografiju, a imao je diplomu geografskog fakulteta. Onda kaže, pronašli su da je zapisnik školskog odbora vodio sekretar škole, a ne roditelj, i da je jednom nastavniku dva puta produžen ugovor na određeno vreme zato što je menjao koleginicu na trudničkom bolovanju. Znate šta, ovako može bilo koji direktor da bude smenjen bilo čega, ako su ovo validni razlozi.Saznali razlozi.Saznali smo takođe da je prosvetna inspekcija deset puta bila u toj školi u zadnjih godinu dana u toj školi. Da li je to tačno? Zbog čega je ta škola toliko atraktivna za prosvetnu inspekciju? Molio bih ministra da se izjasni o tome.Drugo pitanje je za Aleksandra Vučića, tadašnjeg predsednika Vlade, njemu smo u zadnjih nekoliko nedelja i meseci postavili 26 pitanja, ni na jedno nije odgovorio. Sada bi mu postavili 27. pitanje. Da li je činjenica da je SNS napravila napravila koaliciju sa Ramušem Haradinajem na Kosovu zapravo još jedan uvod u promenu Ustava po kome će iz Ustava biti izbačena preambula Ustav? Da li znate da je za promenu ustava inače potrebna izlaznost od 50% i da onda polovina od toga mora da se izjasni za promenu ili protiv promene Ustava? To je jako teško ostvarivo. Da li je tačno da se sve ovo radi na Kosovu da bi američka administracija i EU sklapala oči pred neprekidnim spuštanjem demokratskih prava i sloboda u Srbiji? Zar nije bilo bolje da probamo da saradnju sa Amerikancima povodom kosovskih pitanja napravimo na nekim potpuno drugačijim osnovama?Evo, pored mene ovde imam u ruci jedan dokument, kratak elaborat, koji je predsedniku, dok je još bio šef bezbednosnih službi, uputio moj kolega sa fakulteta Miroljub Jeftić, gde mu ukazuje na sve veću radikalizaciju proislamskih elemenata na Kosovu, gde mu nudi objašnjenje kako bi stvar mogla u tom pravcu da se potera. Znate li da je sa teritorije Evrope u rat za islamsku državu otišlo najviše ljudi upravo sa teritorije Kosova? Šta će biti kada se svi ti ljudi vrate na Kosovo? Jel misle da će oni da sede skrštenih ruku? Mislim da bi bilo važno i vredno da se razmotri da li ovakva jedna strategija može da se uključi u državnu bezbednosnu politiku, pogotovo politiku na Kosovu.Konačno, pitanje za Maju Gojković, predsednicu Skupštine, koja je zapravo dužna da vodi računa da se poštuje Poslovnik u ovom domu i da na sva ova pitanja koja mi neprekidno postavljamo svakog utorka i četvrtka dobijemo odgovor u roku od 15 dana. Ovo nije moja slobodna procena, ovo piše u Poslovniku. Dakle, pitanje za Maju Gojković, kojoj smo 17 puta postavili ovo pitanje i 17 puta nema nikakvog odgovora, evo i 18. put, kada ćemo početi da dobijamo odgovore na ova pitanja koja vam postavljamo? Kada će konačno sazvati kolegijum Skupštine i doneti plan i program rada Skupštine? Ovo su poslovničke obaveze za predsednika Skupštine. Kada će staviti predlog o njenoj smeni na dnevni red, što je sama javno obećala pre nekoliko meseci? Molim predsednicu Skupštine da mi pismeno dostavi ove odgovore, da ne komentariše javno bilo čije izlaganje ovde u vezi poslaničkih pitanja, nego da uradi ono što je njena zakonska obaveza. Hvala. Zahvaljujem se.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite. **Aleksandar Marković** Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, na jednoj od prethodnih sednica sam postavio pitanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u vezi sa krivičnom prijavom protiv bivšeg rukovodstva jedne beogradske opštine, u pitanju je GO Vračar, kao i bivšeg rukovodstva javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom te beogradske opštine.Dobio sam odgovor pre nekoliko dana od tužilaštva u kome se ističe da je podneta krivična prijava protiv nekih lica, Mihajla Samofalova, Aleksandra Đurašinovića, Vladimira Medakovića, Svetlane Trivundić, Branimira Kuzmanovića, Tijane Blagojević, Mirjane Đorđević i Aleksandra Ivanovića, zbog postojanja sumnje da su kao službena lica Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom prostorom i GO Vračar izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Podnosilac prijave je naknadno, na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, dostavio dokumentaciju koja se odnosi na navode prijave, nakon čega je Više javno tužilaštvo u Beogradu, i to dana 6. marta 2017. godine, podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP-u Republike Srbije, Policijskoj upravi za grad Beograd, Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta.Sada uključujem pitanje MUP-u, tj. Policijskoj upravi za grad Beograd, Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta, da li su prikupili potrebna obaveštenja i informacije iz navedenog predmeta?Neko predmeta?Neko bi možda mogao da pita zašto ja u poslaničkim pitanjima potenciram zloupotrebe u gradskoj opštini Vrača, zašto toliko potenciram opštinu Vračar kao takvu? Zato što je Vračar možda i najbolji primer bahatosti i lopovluka jedne stranke, u pitanju je DS, koja je godina, decenijama više od 20 godina vršila vlast u toj beogradskoj opštini.To je stranka koja inače, narod od milja zove „žuto preduzeće“, a da su takav epitet ili nadimak zaslužili govori upravo i ono što su rezultati njihove vlasti. Jedino je ovaj što voli pivo, a što nije danas na sednici, iz Smederevske Palanke, jedino je on više uspeo da uništi jednu lokalnu samoupravu od bivših štetočina iz DS koji su vodili opštinu Vračar.Ali, je Vračar specifičniji, naglašavam, upravo zbog toga što je DS više od dve decenije pustošila tu beogradsku opštinu. Rezultati, kao što sam rekao, bili krajnje poražavajući i pogubni. Da se podsetimo, dvadesetogodišnje vlasti „žutog preduzea“ na Vračaru, je opustošena opština, prepolovljen Fond poslovnog prostora, nestali stanovi, uništene sve ustanove i preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine Vračar, ogromni dugovi i minusi koji su nastali.Dakle, 780 miliona dinara minusa, tj. nenaplaćenih potraživanja, koje je neko po svemu sudeći, namerno dopustio da ostanu nenaplaćena kada je reč o Javnom preduzeću za upravljanje poslovnim prostorom opštine Vračar. Stotine stanova koji su bili u javnoj svojini, odnosno koji su bili u fondu opštine Vračar, koji su se nekako volšebno, izgubili iz evidencije i kojih danas više nema. Nekad su postojali, nekad ih je bilo, danas ih više nema. Niko nema odgovor na pitanje gde su nestali, šta je sa tim stanovima, ko ih je uzeo, kako su dobili noge, kako su nestali? Bukvalno prepolovljen broj kvadrata poslovnog prostora koji je vremenom, za ovih 20 godina o kojima sam pričao, izdvajan polako iz Fonda Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom, a navešću samo cifru od 5.354 kvadrata za koje ne postoji nikakva dokumentacija gde su nestali. Kako je moguće da ih više nema?Sve ostale afere koje smo ovde uporno iznosili, još za vreme dok su „žuti“ bili na vlasti u toj opštini. Takvi su vodili opštinu Vračar, ali takvi su vodili i Grad Beograd, i uništavali i Grad Beograd. Podsetiću samo iz jednog razloga, zbog najave održavanja skorih izbora u Gradu Beogradu, podsetiću samo da je Grad Beograd za vreme njihove vlasti zadužen preko 1,1 milijardu Podsetiću i to, da smo mi za ovo kratko vreme uspeli da prepolovimo taj dug, i to iz sopstvenih sredstava, ne uzimanjem kredita, nego samo uštedama i na realnim osnovama uspeli smo da prepolovimo dug koji je napravio Dragan Đilas i ostale štetočine koje su vodile Grad Beograd. Zahvaljujem. **Veroljub Arsić** Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa pretresom u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda Predlogu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksi, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Poštovani potpredsedniče parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici Ministarstva i ministre, mi smo dali amandman na član 7, u međuvremenu je Ministarstvo shvatilo da taj član 7. nije bio član 7. stav 2. tačka 1, da nije bio jasno napisan, i prihvatili ste amandman jedne od koleginice, takođe iz opozicije i izmenili ovaj član.Mislim, da je važno da pročitamo šta taj član znači. Taj član govori čime treba da se bavimo prilikom ostvarivanja principa u obrazovanju i vaspitanju i onda kaže zakon, da u saradnji sa porodicom uključivanjem roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika radi uspešnog ostvarivanja postavljenih ciljeva obrazovanja i vaspitanja treba da se uključi i lokalna zajednica itd. Dakle, Ministarstvo i svi oni koji se bave obrazovanjem i vaspitanjem trebali bi da uključe u to i roditelje i porodicu i lokalnu zajednicu. Vi ste to proklamovali ovim zakonom i mi se sa tim slažemo, ali vi potpuno suprotno tome što proklamujete ovim zakonom radite.Predlažem vam da u rešavanje problema u školi u Zemunu uključite roditelje, kako ste u zakonu napisali, i da uključite porodicu.

Juče je bio prilog, od 1200 đaka, svega 50 ide u školu. Hiljadu 150 đaka je izgubilo mesec dana nastave. Zašto? Zato što Ministarstvo hoće da smeni direktora, a hoće da ga smeni, kao što smo malo pre čuli, to je bilo pitanje upućeno ministru na koje on nije odgovorio, zato što je sekretar škole vodio zapisnik na školskom odboru. Zato što je neko ko ima završen Geografski fakultet predavao geografu, što nije ništa protivno zakonu. Ili zato što je dva puta jednom nastavniku produžen ugovor na određeno vreme zbog zamene dok je drugi nastavnik na porodiljskom odsustvu.Dakle, mi nismo čuli koji su zakonski razlozi zašto bi bio smenjen direktor škole. Pretpostavljamo da se radi o političkom obračunu sa direktorom škole iz Zemuna,

Šta nam vredi ovo napisano u zakonu ako tako nećemo da se ponašamo. Ako ovo piše, Zahvaljujem kolega Konstantinoviću.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević.Da li neko želi reč? (Da) Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, ovo je jedan od 20-ak amandmana koje sam podneo na ovaj zakon i većina amandmana je upravo usmerena ka poboljšanju zakona i ka jednoj temi koja je više nego aktuelna, a to je borba protiv vršnjačkog nasilja.Konkretno, ovaj amandman tretira problem problem edukacije kod kuće dece koja su teško bolesna i pored prava na kućno lečenje ovim amandmanom predlažem da se deci omogući pravo na kućnu edukaciju i obrazovanje u trenucima kada su teško bolesna, kada su postoperativno primorana da idu na neku rehabilitaciju, kada su onesposobljena da pohađaju redovnu nastavu.Kao lekar i kao profesor mogu da vam kažem da brojna stanja, medicinska stanja kao što su retke bolesti, kao što su onkološki slučajevi zahtevaju duži postoperativni rehabilitacioni proces i vreme koje je potrebno da ta deca prođu prođu kako bi se vratila dnevnim aktivnostima.Mislim da u mnogim situacijama brojnih tih dijagnoza koje ih onesposobljavaju da pohađaju redovnu nastavu mogu da kroz jedan vid i kućnog učenja i edukacije ne kasne za svojom generacijom i da nastave svoje učenje i kod kuće.Želim da kažem da je to jedan problem koji postoji u Srbiji. Postoji problem mnogo veći, ne samo što se tiče edukacije, postoji problem i za roditelje teško obolele dece koji su primorani da uzimaju bolovanje ili da čak daju u nekim situacijama otkaz kako bi bili uz svoje dete u toku lečenja, u procesu lečenja. To jedna inicijativa koja nije otišla ka vašem ministarstvu, to je inicijativa NURDOR-A koja je otišla ka Ministarstvu zdravlja odnosno Fondu zdravstvenog osiguranja i mislim da ćemo uskoro imati prilike da promeni i taj zakon i da omogućimo inicijativi NURDOR-a da roditelji imaju pravo da budu uz svoje bolesno dete dokle god traje njihovo lečenje i postoperativni period.Rekao sam na početku, ovo je jedan od dvadesetak amandmana koje sam ja predložio na ovaj zakon. Vi ste kao resoran ministar usvojili jedan od tih mojih amandmana. Ja se zahvaljujem na tome, ali vas pozivam da pogledate i koji su vezani za vršnjačko nasilje u narednim članovima zakona. Lično mislim da su dobri i da možemo da nađemo načina da te neke predloge koji su vezani upravo protiv vršnjačkog nasilja uvrstimo u predlog zakona. Hvala vam puno. Reč ima ministar, gospodin Šarčević. koji će ući u Skupštinu, koji su sastavni deo ovoga kompleksnog zakona su zakoni o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. Pošto nismo mogli ući sa svim zakonima odjednom, ta problematika se fino razrađuje ovim ostalim zakonima i pravilnicima. Hvala.

Mi, srpski radikali, apsolutno ne sporimo pravo narodnim poslanicima da pišu amandmane, da pišu kakve god hoće amandmani, ali pažljivo sam pogledala ovaj amandman na član 8. i nešto ne videh u čemu se on razlikuje od predloženog člana 8.Ovo je zaista pisanje, podnošenje amandmana samo da bi se zbog velikog broja amandmana, koji su aktuelni i koji su podneli narodni poslanici da bi se skraćivalo, odnosno da bi se oduzelo vreme da bi narodni poslanici koji žele da obrazlažu amandmane, to na pravi način i uradili.Zato me čudi da je nadležni odbor pustio ovakve amandmane, ali kad je već podnet amandman, dakle koji je identičan sa predloženim članom, ima ovde dosta toga što je tema ovog člana 8. su osnovni ciljevi obrazovanja i vaspitanja i dosta toga je ovde navedeno i volela bih da u okviru ovog člana pitam ministra koji je ovde govorio da ima nameru da u školama koje se ne koriste za nastavu, koje su stari objekti itd. da ih prilagode, da ih malo srede da bi to moglo da se koristi za vanškolske aktivnosti, što je potpuno u redu, da se manje para daje za nekakve ekskurzije itd.Ali vas molim ministre da angažujete jednog dobrog pravnika imovinca u vašem ministarstvu, da pregleda po celoj Srbiji katastre, da pregleda po celoj Srbiji šta je to nekad i sad bilo vlasništvo škola odnosno ministarstva i kako su neki objekti nestali.Izneću vam primer jedne škole u Kuršumliji, koja je 1988. godine data na korišćenje „Planinki“ tadašnjoj, koja je bila društveno preduzeće, na korišćenje dok ne bude trebala školi za školsku namenu.U međuvremenu je trebala i školi i deca iz tog sela kuršumlijskoj sada idu u drugo selo u školu, a najvažnije je da imamo podatak, odnosno dokaz iz katastra, da je lokalni šerif, izvesni Radovan Raičević, koji je inače predsednik Naprednjačke stranke u Kuršumliji, uknjižio, a on je vlasnik a.d. „Planinke“ u međuvremenu, i on je bez ikakvog pravnog osnova, školski objekat uknjižio na ime svoje firme, dakle privatno oteo školski objekat.Samo sam želela da vam skrenem pažnju, pošaljite saradnike, ko zna koliko ovoga po Srbiji ima. Hvala. Hvala.Poslanici imaju pravo da podnose amandmane i imaju pravo da ih obrazlože i da ih ne obrazlože.Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Sonja Pavlović i Jovan Jovanović.Reč Zahvaljujem predsednice.Amandman sam podnela na član 8. koji govori o ciljevima obrazovanja i vaspitanja i to na stav 1. tačka 2. gde piše – obezbeđivanje podsticajnog i bezbednog okruženja za celoviti razvoj deteta, i odraslog, razvijanje nenasilnog ponašanja i uspostavljanje nulte tolerancije prema nasilju.Mi ovim amandmanom tražimo i smatramo izuzetno važnim da se izričito navede, potencira da se nulta tolerancija naročito uspostavlja prema vršnjačkom nasilju i nasilju zasnovanom na pretpostavljenoj seksualnoj orijentaciji. Zašto?Svi smo svedoci galopirajućeg porasta vršnjačkog nasilja i mislim da je to neupitno za sve narodne poslanike u ovoj sali, kao i za celo društvo.Takođe smo svi svesni, svedoci, oni koji jesu roditelji, oni koji nisu roditelji iz svog okruženja, da je etiketiranje dece

što je pojavna stvar jeste da imamo fatalne posledice prilikom nereagovanja škola, odnosno nadležnih organa, kada je vršnjačko nasilje u pitanju, u obrazovnim institucijama a ja ću samo navesti tragičan primer malog Alekse Jankovića iz Niša, čiji primer i inicijativa kroz „Aleksin zakon“ nije našao put nažalost do ove Skupštine, ali bi ovom amandmanskom intervencijom to na neki način moglo da se ne da se ne ublaži, nego da se doprinese da se kroz prevenciju, koja je najefikasniji način borbe protiv bilo koje vrste nasilja, ovo stanje popravi.Podsetiću kolege da je određivanje prema nasilju, vršnjačkom nasilju, zasnovano na pretpostavljenoj seksualnoj orijentaciji i obaveza ovog Doma, s obzirom da su se pre tačno godinu dana dva resorna odbora za evropske integracije i za ljudska i manjinska prava zajedničkim zaključkom obavezali da će Narodna skupština u hitnom roku usvojiti deklaraciju kojom se između ostalog pretpostavlja i prevencija, ponoviću, vrlo važnog vršnjačkog nasilja zasnovanog na pretpostavljenoj seksualnoj orijentaciji.Dakle, mladi ljudi, srednjoškolci koji jesu ili se pretpostavlja da su pripadnici LGBT zajednice trpe stravično nasilje u svom okruženju, a o tome su svedočili i na javnim slušanjima ovde u Narodnoj skupštini i dobro je što se o tome moglo ovde slušati, ali mislim da je ovo prava prilika, gospodine ministre, da izričito to stoji napisano i u ovoj tački, člana 8. ovog zakona. Hvala. neko je juče rekao da se malo govori u predlogu zakona o vršnjačkom nasilju. Mislim da je to dobro, gospodine ministre, što se sve manje govori iz razloga što je nasilje posledica nevaspitanja. Što više moramo govoriti o vaspitanju u školi, društvu, porodici koje smo proterali u zadnjih deset godina. Postojali su primeri, a ja ih mogu i navesti, gde za stranke bivšeg režima, bilo je zabranjeno govoriti o vaspitanju u školi i nastavnicima od strane pojedinih direktora, zato što su se direktori birali na način na koji su se birali, pa su počesto i direktori bili nevaspitani. Da je posledica nevaspitanja vršnjačko nasilje, dokazuje i među nama poslanicima.Mi imamo poslanike i predlagače, jednog od predlagača ovog amandmana da je juče rekao pojedinim poslanicima i predsedniku države da smo ludaci, zatim je rekao u ovom visokom Domu, vidite šta je posledica nevaspitanja, da smo primati tj. vrsta majmuna. Zatim je rekao jednom narodnom poslaniku da je stoka, imam datume i sekunde i minute kada je u ovom visokom Domu taj narodni poslanik koji je jedan od predlagača ovog amandmana, rekao.Mi trebamo što manje govoriti o nasilju na TV-u, više o vaspitanju, praviti planove vaspitnog delovanja po školama kojih nema.Ja sam na jednom seminaru pitao direktore škola da li imaju planove vaspitnog delovanja škole, odgovorili su da nemaju.Gospodo narodni poslanici i gospodine ministre, mi možemo svaki dan po 20 milicionera saterati u jedno odeljenje i ništa nećemo postići. Znači, nasilje je posledica nevaspitanja. To je kad učenik izvrši nasilje, to je već već gotov čin.Svojim delovanjem mi nastavnici, profesori, roditelji, sve društveni faktori koji ne deluju zadnjih petnaestak godina, trebamo činiti sve da ne dođe do nasilja. Znači, zalažemo se. Ovaj zakon ide u tom pravcu, gospodine ministre. Ovo je prvi put u zadnjih 15 godina da je naš zakon o osnovama vaspitanja i obrazovanja, i uopšte i u srednjoj školi pokušao vaspitanje vratiti u društvo, u školu i ako hoćete i ostale faktore.Mi smo imali za činjenicu da naš zakon kod ministara stranke bivšeg režima nije spominjao u samom nazivu vaspitanje, pa čak ako hoćete i strategija obrazovanja se zove strategija obrazovanja, a ne strategija vaspitanja i obrazovanja. Vi pokušavate ovim zakonom, a mi ćemo to strašno podržati, a i roditelji, da povratimo da na neki način čitav vaspitno obrazovni sistem uljudimo, u navodnike ovo kažem, uljudimo, i dovedemo na meru koju treba da stoji, itd.Da ponovim, još jedan put. Podržavamo ovaj zakon, i što više da govorimo o vaspitanju i da nastavnici a i škole prave planove vaspitnog delovanja, počevši od razrednog odeljenja preko učeničkih organizacija, pa čak i nastavnih sadržaja pojedinih nastavnih predmeta, i to se zanemarilo. Drugim rečima, zanemarila se vaspitna funkcija nastave, više se polagalo materijalnom zadatku nastave, a manje vaspitnom i funkcionalnom.Ovaj zakon upravo favorizuje, na neki način, u navodnike, da to kažem, favorizuje, ne samo vaspitno nego i funkcionalno ono što ste vi rekli i to je cilj i ovog zakona i cilj savremene škole. Hvala lepo. **Maja Gojković** Zoran Koleginica Tepić je rekla sve što treba da se kaže o ovom amandmanu i mislim da tu nema nikakve dileme, da on treba da bude prihvaćen i da niko ko želi bilo šta dobro da učini za Srbiju, za decu, za učenike, za školski sistem, za obrazovanje i vaspitanje, ne bi mogao da kaže ništa protiv toga.Nadam se da ćemo naići na pozitivnu odluku ministra, da će on da promeni svoju odluku, odnosno, odluku Vlade na šta ima pravo kao ovlašćeni, i da prihvati ovaj naš amandman i time da se pokaže i da Vlada Srbije i prisutni ministar žele da učine ovaj zakon boljim, na opšte dobro, a i to da kad nešto dolazi dobro iz opozicije da to ne treba da bude odbačeno samo po sebi nego da to treba da bude deo nekog pravog, demokratskog odlučivanja u Parlamentu u kome se mi sada nalazimo.Velika je dilema, i to nije samo u Srbiji već i u drugim državama, da li je vaspitanje deo onoga čime školstvo treba da se bavi ili je to posao, pre svega, porodice i nekih drugih segmenata društva i ja ne bih sada da donosim sud o tome. To je jedan dijalog koji treba da bude i stručni, ali koji treba da ima temelj u tradiciji jednog dana.Da li su škole ikada bile mesto za vaspitanje, ili je obrazovanje bilo njihova primarna funkcija? Vrlo je opasno da poverite vaspitanje svoje dece školstvu ili pojedinim prosvetnim radnicima, koji pokazuju visok nivo nepoznavanja osnovnih stvari koje morate da znate iz opšteg vaspitanja.Recimo, jedna od tih stvari je da su primati ljudi, majmuni i lemuri, da je to ista grupa, to bi, barem, profesori sa Univerziteta trebalo da znaju i to može da se nauči iz poznavanja prirode i društva, ako taj predmet još uvek postoji, u moje vreme je postojao.Tako da, to što se neko prepozna po nekom ružnom izrazu, to nije krivica onog ko taj izraz kaže, nego onog ko se prepozna u njemu, verovatno opravdano, a to opet ne daje njemu opravdanje da ne zna osnovne stvari, kao što je to da je nespojiva funkcija predsednika države i bilo koja druga javna funkcija, pa i funkcija predsednika partije, a o primatima više neću da govorim. Ja sam jednog njegovog kolegu nazvao – renesansnom ličnošću, pa se uvredio isto. Tako da, malo učenja bi bilo dobro i za ove putujuće profesore koji putuju po nekoliko stotina hiljada kilometara. Prvo su Tuđmanovi poslanici, onda dođu ovde da nama pričaju o velikom srpstvu.Znači, najgora stvar, nasilje se proizvodi na način tako što jedno društvo gaji kulturu nasilja. Mi smo, nažalost, deo društva koji u devedesetim

ništa.)Izvinjavam se, rekao sam da imamo u stavu 2. uspostavljanje nulte tolerancije prema nasilju. To je potpuno dovoljna kategorija, iza koje stvarno ne znate šta da kažete, uz činjenicu da sam rekao i juče i ovih dana da ide 200 normativnih akata koji prate ovaj sistemski zakon.

studijskih grupa, vama se obraćam. Šokiran sam izjavama prethodnog narodnog poslanika koji kaže da škola ne treba da vaspitava. To je, poštovani građani, carevalo zadnjih 15 godina. Sada vidite to na delu.Dakle, ni škola, ni društvene organizacije, niti učeničke organizacije, niti sredstva masovnog komuniciranja, itd. Vidite zašto se narodni poslanici bore za nevaspitanje. Kada imamo nevaspitanje, imamo i neobrazovanje, nema ni znanja. Nastavnici i studenti to vrlo dobro znaju. Imamo tri zadatka nastave – materijalni, funkcionalni i vaspitni, koji nastavnici u dnevnim pripremama moraju svakodnevno da rade. O tome ne bih govorio, jer se radi o poslaniku koji ne poznaje osnovne stvari iz pedagogije.Isto tako, da li neko nešto ispravno govori, proceniće građani Republike Srbije, aludirajući da sam ja bi Tuđmanov poslanik, jesam gospodo, gospodine narodni poslaniče, građani Republike Srbije i bivše Jugoslavije znaju da sam bio u prvom višestranačkom Saboru. Imate na internetu moje istupanje da sam bio u prvom što sam kao Srbin u prvom višestranačkom Saboru branio Srpski narod od ustaške HDZ.Dakle, još jedanput, ponavljam, ponosan sam što sam hrabro, eto da tako kažem, branio svoj narod. Isto tako, ponosan sam što sam hrabro branio svoj narod u Haškom tribunalu i svog predsednika, za razliku od prethodnog narodnog poslanika koji se založio, zapravo bio jedan zasluženi koji je oterao našeg predsednika u Hag,

Kao prosvetni dugogodišnji radnik, sa 38 godina radnog iskustva, znam da smo sve vreme govorili o vaspitno obrazovnom procesu.

i u tom pravcu i u tom smeru treba razgovarati. Ako tako budemo radili, onda i obrazovanje ima smisla i vaspitanje ima smisla. Svako razdvajanje je pogubno i nije dobro za generacije koje dolaze. Toliko od mene.

propisima to regulisati, da će se vršnjačko nasilje i nasilje takođe vršnjačko, zasnovano na pretpostavljenoj seksualnoj orijentaciji, dakle, pričam o sintagmi koja je opšteprihvaćena kao kategorija nasilja, da će to tako pisati u podzakonskim aktima. Iako bih ja jako volela, kao i poslanička grupa kojoj pripadam, Klub samostalnih poslanika, da baš tako ovo bude prepoznato i u zakonu. Ne slučajno, jer svi smo svedoci i fatalnih ishoda đaka koji ne mogu sami da izađu na kraj sa neadekvatnim reagovanjem škole.Ne znači da će takvih slučajeva biti manje ili više u budućnosti, ali ja sam razumela da je vaš odgovor na svaki amandman ove vrste – biće u podzakonskim aktima. Da li mi imamo obećanje sa vaše strane da će to tako biti navedeno?Da.

Poštovani građani Srbije, kolege narodni poslanici, danas se nastavlja rasprava o izuzetno važnom krovnom prosvetnom zakonu i u okviru njega o jednom članu koji ima veoma veliki značaj zbog potenciranja vaspitanja u vezi sa obrazovanjem. Mi odavno imamo obrazovanje bez vaspitanja i tu mislim da se svi slažemo da tako nešto mora da se promeni.Konkretno, podržavam jednu od ovih tačaka u članu 8. koja govori o zdravim stilovima života, kao jednom važnom cilju i ideji ovoga zakona. Mi smo samo predložili da umesto – zdravi stilovi života, stoji – zdrav način života, jer mislimo da je to preciznije.Ono oko čega ne možemo da se složimo sa ministrom jeste – zašto se ovde uvodi neustavna kategorija rodne ravnopravnosti? Sami ste se bunili da nešto što ne postoji u Ustavu ne može postojati ni u zakonu. E, pa, gospodine ministre, rodna ravnopravnost ne postoji u Ustavu Srbije, tako da ne može stajati ni u ovom vašem zakonu i ja vas molim da je izbacite. Dosta je ubacivanja nepostojećih i neustavnih termina poput rodne ravnopravnosti, seksualne orjentacije i tome slično.Treća stvar koju smo mi vama ovde predložili i koju smatramo izuzetno važno jeste da se u tački 16) posle reči: „poštovanje i negovanje srpskog jezika i maternjeg jezika, tradicije i kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina“, što je sve apsolutno na mestu, dodaju reči : „vaspitanje u patriotskom duhu“. To je ključna reč koju mi želimo da vidimo u ovom vašem zakonu.Kada će se buduće generacije u Srbiji vaspitavati u patriotskom duhu, što je jedno od najvažnijih nacionalnih osećanja i što je jedno od najvažnijih delova našeg sveukupnog nacionalnog vaspitanja.Ne možemo, gospodine ministre, vaspitavati buduće generacije na rijaliti „Pink“ kulturi. Ne može to biti deo mladih ljudi, starlete, kriminalci i ono što vaše Ministarstvo kulture dozvoljava, zajedno sa regulatornim telom za elektronske medije, da se emituje na našim televizijama. Potreban nam je drugačiji sistem vrednosti. Vi ste dobro prepoznali značaj zdravih načina života, ali niste prepoznali značaj patriotskog vaspitanja.Dakle, građani Srbije, Srbi imaju sve razloge ovoga sveta da se ponose što pripadaju srpskom narodu, da kažu mi smo Srbi i ponosni smo time, izlazimo slobodno pred čitavu Evropu i svet sa svojom kulturom, sa svojom istorijom, sa svojom duhovnošću, sa svojim velikanima i tako treba vaspitavati buduće generacije. Takvo vaspitanje imate i u Ruskoj Federaciji kao patriotsko vaspitanje. Tako vaspitanje imate i na zapadu, gde u SAD i u Kanadi školski dani počinju intoniranjem državnih himni, svuda i na svakom mestu vidite državne zastave. Ne vidim zašto bi se mi Srbi jedini stideli patriotskog vaspitanja i zašto u školi ne bismo imali vaspitanje u patriotskom duhu, kako predlaže ovaj amandman poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri? Ja bih voleo da čujem koji su argumenti protiv patriotskog vaspitanja. Izvolite. **Mladen Šarčević** Mislim da u članu 16. dovoljno je široko obuhvaćeno razvoj svesti i osećanja pripadnosti Republici Srbiji, a kroz silne druge nastavne planove i progrme, izbor lektire i sve druge oblike rada se to prožima i međupredmetno povezivanje istorije i geografije i drugih predmeta ne mora stajati ovde još decidnije. Ovo je vrlo decidno.Drugo, u ovom zakonu prvi put stoji poštovanje i negovanje srpskog jezika. U starom stoji maternji. Znači, ubačeno je to. Maternji stoji za sve druge pripadnike nacionalnih manjina. Znači, ovo je bitan iskorak i razlika o čemu pričamo.Zakon o zabrani diskriminacije ovaj termin „rodna ravnopravnost“, znate da zakon prolazi 22 mišljenja i da svi predstavnici raznih tela, ne samo ministarstava, daju sugestije, predloge i neke od njih se uvažavaju. Hvala. Zahvaljujem, predsednice.Uvaženi gospodine ministre, kao što su mnogi koji su diskutovali o amandmanima koje su i sami podneli na ovaj član rekli, u ovom članu se radi o ciljevima Mi smo predložili da se dodaju četiri nova cilja. Sva četiri su preuzeta iz Strategije razvoja obrazovanja do 2020. godine, na kojoj su radili najveći najveći stručnjaci u ovoj zemlji za obrazovanje, a koju je usvojila Vlada u istom ovom sastavu u kom je ona i sada. Strategiju nisu oni seli u nekoj zatvorenoj sobi pa je napisali, nego su se konsultovali, bile su javne rasprave, bile su diskusije. Dakle, svi ljudi u ovoj zemlji koji su zainteresovani na bilo koji način za obrazovanje su učestvovali u izradi ove strategije.Mi predlažemo da se, između ostalog, kao ciljevi obrazovanja postave: povećanje obuhvata stanovništva Republike Srbije na svim obrazovnim nivoima, od predškolskog vaspitanja i obrazovanja do celoživotnog učenja; drugo, dostizanje održavanja relevantnosti obrazovanja, posebno ono koje se potpuno ili delimično finansira iz javnih izvora i povećanje efikasnosti upotrebe svih resursa obrazovanja, odnosno završavanje obrazovanja u predviđenom roku sa minimalnim produžetkom trajanja i smanjenim napuštanjem školovanja.Gospodine školovanja.Gospodine Šarčeviću, zbog čega vi ne želite da se ovo doda ciljevima obrazovanja koje ste sami zatekli? Vi kažete da je ono što ste vi predložili uređeno na bolji i precizniji način. Ja stvarno ne znam jeste li vi čitali ova obrazloženja koja je neko pisao, zato što ne može biti preciznije ono gde ima manje tačaka, ako mi predlažemo da se doda još tačaka? Ili neko ne razume šta znači preciznije, ili vi ovo što ste nama poslali ovde ne čitate?

obrazovanja i vaspitanja da ujednačava životne šanse za životni uspeh svih građana Srbije, tj. dece koja se nalaze u predškolskim i školskim ustanovama.Amandman je odbijen, sa sledećim obrazloženjem: „Amandman se ne prihvata, budući da nije jasno na šta se odnosi predloži termin ujednačavanja šansi za životni uspeh svih građana Srbije“, uz napomenu da su šanse za obrazovanje i vaspitanje već propisane.Dakle, sa jedne strane nije jasno, a sa druge strane izgleda da je jasno, pa se kaže da je to već propisano. Ne znam ko je pisao ovo, ali, ako ste čitali amandmane koje sam ja predložio, tamo se veoma jasno kaže šta ja podrazumevam pod jednakošću šansi.Dakle, jednakost šansi je kada imate decu koja dolaze iz različitog iz različitog životnog okruženja. Neka dolaze iz bogatijih porodica, neka iz siromašnijih. Oni koji dolaze iz bogatijih porodica imaju veće šanse za životni uspeh. Oni koji dolaze iz siromašnijih imaju manje šanse za životni uspeh.Zašto sam stavio to ovde? Zbog toga što, recimo, kada se radi o predškolskom vaspitanju, ono i dan danas još uvek nije podjednako pristupačno svoj našoj deci. Neka deca imaju više mogućnosti da upišu vrtiće, neka imaju manje šanse da upišu vrtiće. Iz prakse saznajemo da baš ona deca koja dolaze iz boljestojećih porodica imaju veće šanse da upišu vrtiće. To se onda prevodi i u bolje uspehe u školi, bolje uspehe u srednjoj školi, na fakultetima i u životu.Mi hoćemo da ujednačimo te mogućnosti tako što ćemo obavezati, ovo je jedan opšti član koji obavezuje sve predškolske i školske ustanove da svima omoguće da otvore svoja vrata za svu decu, a to može tako što ćete propisati, doneti načelni stav da su vrtići plaćeni iz budžeta za svu decu.Ministar je, inače, rekao da je to dobra ideja pre neki dan, samo zašto se to onda to ne ubaci u zakon, pa se kaže kaže – hoćemo da ujednačimo šanse svih građana Srbije tako što ćemo da im omogućimo da u vrtiće dolaze tako da ne plaćaju ništa, da u osnovnim školama imaju besplatne udžbenike. To je bila suština ovog predloga. Hvala. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam razumeo da ovo treba da bude dostupno svima, ali ne piše to tako.Poslanik koji je govorio pre mene je predavač, profesor, ili malo fali da bude profesor, redovni profesor. Inače je diplomirao, koliko ja znam, na Soroševom univerzitetu u Mađarskoj.Tema je sledeća. Kada profesori kažu da školstvo treba da bude dostupno, onda to tako treba i da napišu, ali ako profesor napiše - tako što će biti dostupačni svima, dostupačni svima, školstvo nije dostupačno, koliko ja znam, već dostupno, ali i s obzirom da se radi o profesoru univerziteta koji je diplomirao posle dizajnerske srednje, diplomirao tamo negde u Mađarskoj, tamo u nekom Soroševom univerzitetu, njemu je sve oprošteno. Hvala. Hvala.

da podnosimo amandmane, s obzirom da ima raznih komentara, s obzirom da moja poslanička grupa ima svega šest minuta, dakle, nužno je nekad i podneti amandman da bi se mogli uključiti u raspravu. Hvala.

učenike želimo, šta mi želimo od te dece, kakva da budu kada izađu iz škole.Po onome što ste vi odbili, gospodine Šarčeviću, vi ne želite da deca po završetku školovanja kritički sagledavaju svet oko sebe kao odgovorni građani i spremni su za život u demokratski uređenom i humanom društvu zasnovanom na poštovanju ljudskih i građanskih prava, prava na različitost i brizi za druge, kao i osnovnih vrednosti pravde, istine, slobode, poštenja i lične odgovornosti.Vi ne želite da deca koja završe školu imaju razvijenu svest o sebi, razvijenu samoinicijativu, sposobnost samovrednovanja, izražavanja svog mišljenja i vi ne želite da deca koja završe školu razviju sposobnost komuniciranja, dijaloga, osećaja solidarnosti, kvalitetne i efikasne saradnje sa drugima i sposobnosti za timski rad i ne želite da osim toga što nauče da uče, nauče i da koriste svoj um.Pitala bih vas zbog čega to ne želite, gospodine Šarčeviću, ali jasno je zbog čega to ne želite. To ne želite zbog toga što i vi premijerka smatrate da je osnovni problem našeg obrazovanja to što iz njega ne izlaze gotovi radnici koji će verovatno biti presretni što su dobili priliku da za da za 10 evra dnevno stoje 10 sati za trakom i nose pelene i slušaju šta im se govori, zato što vi ne smatrate da je problem našeg obrazovanja to što je zastarelo, prevaziđeno, što su učitelji i nastavnici potplaćeni, ne smatrate da je problem našeg obrazovanja to što iz njega izlaze deca koja ne znaju da misle, vi mislite da je osnovni problem našeg obrazovanja to što iz njega izlaze deca koja nisu spremna da budu robovi u fabrikama koje Vlada Republike Srbije preplaćuje dajući investitorima desetine hiljada evra po radnom mestu.Vama ovakvi ljudi koji bi imali ove kvalitete koje smo mi predložili, a vi odbili, očigledno i ne trebaju, jer takvi ljudi nikada u životu ne bi glasali ni za vas, ni za vašu stranku. Šarčević** Ja ne znam koju verziju ima koleginica pred sobom, ali ovde vrlo detaljno sve piše. vrlo detaljno sve piše. Ne znam kojim jezikom govorimo, ali ako kaže da razvoj svesti o sebi, stvaralačke sposobnosti, kritičkog mišljenja, motivacije za učenje, sposobnost timskog rada, meni ostaje da stavimo na sajt Ministarstva da građani vide o čemu se radi, jer je ovo besmisleno odgovarati.

U članu 15, tj. u tački 15) ovog člana zakona stoji, citiraću tačno, jedan od ciljeva treba da bude da ima svest o sopstvenoj kulturi i raznolikosti kultura, uvažava značaj itd. Mi smatramo da ne postoji sopstvena kultura, već da to treba precizirati i dati termin kulturi srpskog i drugih naroda koji žive u Srbiji.Izuzetno je važno da naši mladi ljudi u procesu obrazovanja i vaspitanja steknu svest o srpskoj kulturi i na neki način izađu u savremeni svet ponosni na sebe, svoju prošlost, svoj identitet, svoju tradiciju.Mi već puno godina unazad imamo jedan pokušaj procesa da se sve što je srpsko u Srbiji dovede u pitanje da sve što je srpsko proglasi nekakvim ekstremizmom, nasiljem, fašizmom i kako sve ne. ne. Mi smatramo da taj proces jednostavno treba da se završi. Dosta nam je onih koji nas etiketiraju, napadaju, vređaju sve što je srpsko, što je tradicionalno, što je hrišćansko, što je porodično u Srbiji.Veoma Srbiji.Veoma je važno da od malih nogu naša deca stiču to patriotsko vaspitanje i uče o kulturi srpskog naroda. Vi znate kako se u bivšoj Jugoslaviji srpski jezik zvao naš jezik, maternji jezik, kako su određeni predmeti na univerzitetima, kako su imena određenih nacionalnih institucija gubile taj predznak srpski.Smatramo, prosto, da je to postalo nedopustivo i da u ovako jednom važnom prosvetnom zakonu mora da se naglasi ne sopstvena kultura, već kultura srpskog naroda. Hoćemo da imamo jasna imenovanja kada se nešto odnosi na srpski narod, na našu tradiciju, na našu kulturu, na našu istoriju. Nećemo više da krijemo svoje ime. Hoćemo da se ponosimo time što smo Srbi i to i zakon mora da prepozna.

srpskog jezika kao maternjeg i svih drugih. To smo prošli put pričali. Hvala. Evo, oko ove kulture samo da razjasnimo, da kolegi Obradoviću možda pokušam da pomognem Kultura je mnogo generalniji pojam od onoga što vi mislite. Kultura nije samo kultura jednog naroda, postoji kultura svake manje zajednice, kao kultura Narodne skupštine, kultura unutar zdravstvenih ustanova, Vinčanska kultura. Znači, kultura nije vezana samo za pojam jednog naroda. Ako pričamo o snaženju kulture jednog naroda, ona se ne brani tako što napadamo druge kulture, ona će najpre da se brani ekonomskom snagom jednog naroda, isto kao i nacionalni identitet jednog naroda. Nema straha nikakvog za mešanje sa drugim kulturama, time samo možemo da se obogatimo. Hvala.(Boško

Poštovana predsednice, poštovani ministre, ovaj amandman ima za cilj da omogući deci da što efikasnije koriste očuvane razvojne potencijale uz odgovarajući vaspitno-obrazovni, odnosno obrazovno-vaspitni podsticaj i podršku.Naime, i juče i danas smo spominjali decu sa nekim problemom, da li zdravstvenim, znači, deca sa autizmom, deca sa nekim bolestima koje bi mogle kroz naš regularni program inkluzije, koja je praktično uvedena u Republiku Srbiju… Lično smatram da, da, pored toga što je dobro što smo uveli inkluziju, da mnogi učitelji, mnogi nastavnici nisu dovoljno edukovani da rade sa ovom decom. To sam primetio i kao otac koji je imao dete u osnovnoj i srednjoj školi i kao profesor da moramo više pažnje da posvetimo na edukaciju učitelja i nastavnika koji su u kontaktu sa ovom decom, jer najvažnija jeste ljubav, ali pored ljubavi i pažnje je potrebno da oni znaju kako da postupaju sa detetom koje ima autizam, da znaju kako da postupaju sa detetom koje ima Daunov sindrom, da znaju da postupaju sa detetom koje ima neku smetnju. Ovako se troši vreme tog profesora, nastavnika, ne postiže se efekat u obrazovanju deteta sa posebnim potrebama, a ostala deca mogu njega da izvrgnu ruglu.Ono što želim da kažem, a što sam i prethodnom ministru, gospodinu Verbiću, predlagao jeste jedna inicijativa, građanska inicijativa koja je došla od gospođe Dragane Rodić i Udruženja Dragana Rodić gde smo zajedno napravili jedan mali bontončić koji bi imao svrhu edukacije vršnjaka da je različitost nešto što treba da nas spaja, da u razredu postoje deca koja slabije čuju, da postoje deca koja slabije vide, da postoje deca koja imaju šećernu bolest, da postoje deca koja imaju neku smetnju, ali da to nije razlog da budu razdvojeni i da to nije razlog da drug postane meta.Upravo, kroz taj bontončić, koji sam ja predlagao ministru Verbiću, a pokušaću i vama u narednim danima, nedeljama, da dođem do vas i da vam prezentujem jedan bontončić, kroz jednu animaciju, kroz jedan mali crtani bukletić, dato za decu prvog razreda gde bi kroz određene primere, određene situacije deca imala priliku da se uče. uče. Pored edukacije dece da drug nije meta je potrebno da učimo i učitelje, nastavnike kako da rade sa ovom decom.Kroz ovaj amandman upravo vam pokazujem da imamo decu koja su za određene stvari savršena, deca u određenom momentu nisu za sve. To vam govorim za decu koja su u programu inkluzije. Ponoviću kroz ovaj primer, mislim da je dobar primer u moru nekih loših stvari, u radu parlamenta sa Vladom, gde jedna niška porodica koja ima dete sa autizmom, koja je imala problem oko upisa, obratila se meni kao narodnom poslaniku, ja sam se obratio vama i problem smo rešili. Taj dečak je vanserijski za rad na računaru, u animaciji i on je sada upisao umetničku školu. To je super, ali vam kroz ovaj amandman pokazujem da treba da podstaknemo tu decu koja su u inkluziji, da im se omogući šansa da se upišu u neku od ovih škola i da daju svoj potencijal, da taj potencijal koji nose u sebi iskažu, a to su najviše deca sa autizmom. Hvala vam

ovo po nama, kada je ustanovljeno prilikom izrade prethodnog zakona, izmišljanjem neke tople vode. Složićete se, kao i većina kolega koja se školovala u osnovnom i srednjem školstvu po po ranijim standardima i po našem obrazovnom sistemu opšte međupredmetne kompetencije treba da treba da prepozna dobar pedagog i stručnjak, počev od učitelja, pa i u predškolskom uzrastu i kasnije u razrednim predmetima, neko ko treba da razvija određeni talenat kod dece.Umesto ovoga i svih ovih navedenih načina tih kompetencija, najpre potpuno nešto nerazumljivo i nešto što nikada nije postojalo u našem obrazovnom sistemu, pedagozi, ali verovatno ne mogu jer dosta njih je demoralisano zbog drugih obaveza koje su im nametnute ovim i prethodnim zakonom, treba više da se bave onim što je talenat kod svakog učenika, da ga prepoznaju, da ga kanališu. Tako je bilo u naše vreme. Setite se samo kada je ustanovljena škola talenata za muzičke talente u Ćupriji. Ja sam kao dete jedno vreme pohađala, pa onda druge škole koje se tiču predmeta iz oblasti prirodnih nauka.Mislim nauka.Mislim da to treba da bude podsticaj za svu decu. Naravno, i ono što se ponese iz kuće, a to su tradicionalne srpske vrednosti i na njima da se deca uče i da tako razvijaju svoje mogućnosti, da kasnije, tokom svog školovanja, jasno znaju, a ne da im to bude samo prioritet – završićemo malu maturu, idemo na upis srednje škole, do poslednjeg trenutka ne znaju ni oni, ni roditelji, nastaje jedno haotično stanje, već da se na takav način, prepoznavanjem toga i usmeravanjem od najmlađih nogu dolazi do toga da onaj ko je sposoban, ko ima određene kapacitete i završi adekvatnu školu i sutra bude koristan našem društvu.

Zahvaljujem predsednice.Ovim amandmanom poslanički klub Samostalnih poslanika smatra da treba da se briše član 12. iz prostog razloga što su sve navedene kompetencije u ovom poglavlju uopšte međupredmetne kompetencije, pobrojane nasumično sa neujednačenim formulacijama, jezički neprecizno, rekla bih čak i nepismeno.Sa druge strane, vi u dva ranija člana, odnosno članu 9. već imate obuhvaćeno praktično ono što bi se smatralo ishodom obrazovanja i vaspitanja. Smatramo da je to bolje urađeno članom 9, nego što se ovde kaže nasumično, nejasno i nepismeno pobrojavaju kompetencije, među kojima je odgovornost svrstana u ove kategorije. Odgovornost uopšte nije kompetencija, za početak.Daću samo nekoliko primera gde vi u članu 9. kažete – opšte međupredmetne kompetencije za kraj obaveznog osnovnog obrazovanja i vaspitanja u Republici su, su, pod tačkom 2. odgovorno učešće u demokratskom društvu. A, za kraj srednješkolskog obrazovanja odgovorno učešće u demokratskom društvu je recimo u tački broj 7.Ako bi se već po nekom značaju te kompetencije, šta god ovo značilo iako je nejasno obrzaloženo u Predlogu zakona i uzele u obzir, kako je moguće da je odgovorno učešće u demokratskom društvu važnije u osnovnom školskom obrazovanju, nego u srednjem obrazovanju, uz sve ono što pretpostavlja učešće u demokratskom društvu, a između ostalog i spremnost budućih punoletnih srednjoškolaca, nekih već u četvrtom razredu srednje škole da prvi put glasaju.Stoga, smatramo da ovaj član treba da se briše. Hvala.

ispravljene su u ovom predlogu zakona određene pravopisne i slovne greške. Drago mi je da predlagač zakona shvata važnost činjenice da su nam zakoni koje donosimo potrebni da budu vrlo jezički čisti i jasni. Samo mi nije jasno kako je moguće da iz Ministarstva prosvete dobijemo Predlog zakona sa većim brojem gramatičkih i pravopisnih grešaka. Stizalo nam je i iz drugih ministarstava, ali onda to odbijete na činjenicu da recimo lekari uglavnom komuniciraju na latinskom. Mislim da Ministarstvo prosvete mora posebnu odgovornost da ima za to.Juče smo proveli pola dana pričajući o tome kako se nacionalni identitet brani ćirilicom. Mislim da nam je pre svega potrebno da identitet branimo pismenošću bila ona i na latinici i ćirilici. Mislim da do ovakvih stvari dolazi ne zbog toga što su ljudi koji rade i spremaju ove zakone u ministarstvu nepismeni, verujem da su vrlo pismeni ljudi, nego što se dosta toga radi zbog pritiskom, na brzinu, po hitnom postupku i molila bih da se ta praksa ubuduće prekine i da se ono što u Skupštinu dolazi detaljno pregleda više puta, kao i da se poslanicima ostavi više vremena da prouče zakone koji dolaze u Skupštinu, da ne tražite da budu po hitnom postupku ubuduće. Hvala unapred.

Hvala predsedavajuća.Ovde se u stvari radi o ovom amandmanu koji predlaže da se u članu 12, kada se govori o međupredmetnim kompetencijama na kraju osnovnog školskog obrazovanja brišu tačka 2. i tačka 7.Naime, u tački 2. kaže – odgovorno učešće u demokratskom društvu, a tačka 7. - preduzimljivost i orijentacija ka preduzetništvu. Oboje ima i na kraju srednješkolskog obrazovanja i to je potpuno tamo prilagođeno, ali ne vidimo kako učenik koji je završio osnovnu školu može da ima preduzimljivost i orijentaciju ka preduzetništvu. Zato smo predložili da se to obriše, jer smatramo da je malo više pažnje trebao predlagač da povede o uzrastu dece na koje se predlaže zakonsko rešenje. Inače, član kao član je u redu, ali smatramo da ovo dvoje potpuno nije potrebno. Dakle, kada govorimo o međupredmetnim kompetencijama na kraju osnovnog školskog obrazovanja. Hvala. Hvala.

Ovaj trošak može da se plati.Interesantno je, na osnovu jučerašnje rasprave dobio sam dosta poruka od građana. Jedan od njih je napisao da je završio školu i da je decu školovao u Bocvani i da je u Bocvani praksa takva da se udžbenici nabavljaju iz budžeta. Tako da sva deca naše dijaspore koja napuštaju zemlju i koja se recimo školuju u zemljama severne Amerike, u EU, dobijaju u tim kapitalističkim zemljama udžbenike koji su plaćeni iz budžeta zato što sve te zemlje razumeju koliko je to važna stvar i ne prepuštaju tako nešto tržištu koje je praktično i napravilo toliko udžbenika koji služe samo za pljačkanje roditelja. Ovaj trošak može da se plati.Da bi se nabavili svi ovi udžbenici, za svu decu, svih osnovnih i svih srednjih škola u Srbiji, potrebno je 0,23% budžeta Republike Srbije. Da bi građani znali koliko je to, to je duplo manje nego subvencija koju dobija „Er Srbija“ svake godine. Subvencije su još veće od toga, evo, poslednje godine, 2016. godine dobili su toliko. Duplo više nego što košta nabavka svih udžbenika.Pet godina slušamo različite priče od vladajuće većine, konačno je vreme da stanu iza nečega. Ovo je nešto što može da se uradi. Građani očekuju da uvedete, odnosno da uradite nešto što je moguće platiti i što je sigurno u interesu porodica, koje jedva sastavljaju kraj sa krajem.Zbog mislim da je vreme da se pređe sa reči na dela i da se usvoji ovaj amandman kojim svi udžbenici za svu decu u svim osnovnim i srednjim školama su plaćeni iz budžeta. Hvala. Već nekoliko puta slušam ovaj predlog i predlažem da onaj koji je govorio pre mene, odnosno gospodin Radulović, ne kaže 0,23%, to je relativan pokazatelj. Recite vi građanima koliko je apsolutni iznos. Koliko koštaju udžbenici za jednog učenika? Koliko treba dati za udžbenike? Koliko iznosi ovo 0,23% i sa koje stavke u budžetu će se to skinuti tačno, a da se ne poremeti njegovo funkcionisanje?Znači, napravite jednu kalkulaciju i nemojte sve vreme ponavljati 0,23%. To ne znači ništa ako se ne zna glavnica. Hvala. Zahvaljujem se poslaniku iz vladajuće većine, koji očigledno nije pročitao amandman, nije pročitao obrazloženje, pa ću sad učiniti to za njega da bi mu odgovorio na to pitanje.Znači, prosečno komplet udžbenika u Srbiji košta između 10 i 17 hiljada dinara, ako uzmemo neku prosečnu cenu od nekih 12 hiljada, recimo, i pomnožimo sa brojem đaka dobićete apsolutni iznos za 560 hiljada đaka u osnovnim školama, koji kad se podeli sa četiri, pošto udžbenici se ne kupuju svakome, nego se nasleđuju od generacije do generacije, pa, recimo u zemljama kao što su Kanada ili Evropska Unija, svake četiri godine menjaju udžbenike, dođete do iznosa od 14 miliona evra. Isto tako, za 260 hiljada đaka u srednjim školama, kada uzmete neku prosečnu cenu udžbenika od nekih 14 hiljada dinara, dođete do cene koja je oko 8 miliona evra koristeći istu računicu.Odakle to platiti? Dao sam više predloga, ponoviću ovaj jedan glavni, subvencija „Er Srbiji“ iznosi preko 40 miliona evra, ovo je moguće platiti sa pola te subvencije, a ne mora sve od „Er Srbije“. Ako ukinete, uzmete malo od svih ovih stranih investitora kojima dajete subvencije, koje su praktično za otvaranje jeftinih radnih mesta za jeftinu radnu snagu, a to su vam stotine miliona evra godišnje, onda vam je lako utvrditi da je jedan mali procenat od 5 do 10% te cifre može da plati za sve udžbenike.S druge strane roditelji će vam biti jako zahvalni, jer znate, prosečna primanja u Srbiji

ako imaju drugo dete, treće dete, pa taj trošak je nepodnošljiv, jadni ljudi uzimaju kredite. Srbija je jedinstvena zemlja po tome da se uzimaju krediti da bi se deci nabavili udžbenici. Ovo može da se plati, evo vam prilike da građanima uradite nešto što je dobro za njih. Hvala. **Maja

ja se prvo nisam smejao kada ste vi govorili, ja jednostavno kažem vama da morate uraditi kalkulaciju, a vi znate šta je to. Znači, tačno reći na dve decimale koliko to iznosi. To što vi predlažete je mnogo dobra stvar i to ne mora da se uradi u celini, može da se kupi prvom razredu, pa sledeće godine drugom razredu i da se taj problem reši u nekoliko godina unapred. Toliko od mene, hvala.(Saša Radulović: Poštovana predsednice, lepo smo slušali, naime bilo bi lepo da mi našim učenicima obezbedimo besplatno i hranu, i prevoz, i udžbenike. To je stvar nekakve budućnosti. To je cilj ove države.Ministar je juče vrlo dobro rekao na koji način će to ova Vlada postići u budućnosti. Mislim da bi mi mogli njima kupiti dosta udžbenika da prethodni govornik, gospodin Radulović, nije bio stečajni upravnik i kraj stečaja u 14 firmi i oštetio u milionskim svotama građane Republike Srbije.Samo ću jednu rečenicu da kažem. Jedan ugledni list koji je objavio naslov – Raduloviću bruko, koliko si maznuo para,

da plati. Osim toga, tužio je i gospodina Rističevića, mislim da će izgubiti i taj sud koji je još u toku. Hvala lepo.(Saša Zahvaljujem se uvaženom poslaniku koji beži od suda, odnosno vadi se na poslanički imunitet i pokušava da izvrda, jer ove stvari koje govori na sudu, naravno ne može da dokaže, odnosno na sudu bi platio kaznu. Prema tome, neću više o tome.Što se tiče kalkulacije na dve decimale, decimale, da vam kažem, kalkulaciju imate ovde, možete da se vadite na šta god hoćete, ovo je jednostavna stvar. Ne trebaju nam godine da ovo uvedemo. Lepo sam vam pokazao, u jednostavnoj računici, da je ovo pola subvencije koje „Er Srbija“ dobija jedne godine, da je to negde 5 do 10% subvencija koje se daju stranim investitorima. To je jednostavno moguće platiti odmah, nikakve godine za ovo nisu potrebne.Što se tiče stečajeva, ja sam ponosan na sve što sam radio u stečajevima, hvatao lupeže, završavali su u zatvoru, nikada ni jedan dinar ni od koga nisam uzeo, ali ove izmišljotine se ponavljaju i ponavljaju. Ugledni listovi o kojima govori uvaženi kolega poslanik su npr. Kurir, koji je o tome pisao kada sam nagazio Mlađana Dinkića, pa je preko tih novina i puštao ove zaista smešne Tamo sam štitio državnu imovinu, štitio poverioce i sprečavao lupeže da kradu.Prema tome, na to sam sve ponosan, da svaki ovaj predmet, pet godina pričate o ovome, ponavljate iste stvari, isti ovi poslanici koji danas govore su glasali za moj budžet Ministarstva privrede kojim sam ukinuo ukinuo sve subvencije.Prema tome, ovde se priča na zvonce, glasa na zvonce. Građani bi morali da znaju da je ovo pokušaj da skrenu sa teme, a tema je

Dakle, zašto ja ne mogu da glasam za ovaj amandman, zato što ovaj amandman u stvari matematički nije tačan i mi se pozivamo na narodnog poslanika koji nam objašnjava da je to sve tačno,

84 miliona evra nije 20 miliona evra. Ako koristite argument da podelite sa 4, možete da koristite i argument da podelite sa 40, pa bi to bilo 2 miliona evra na nivou od godinu dana. Fiskalna godina ne traje četiri godine.Ako bi mi usvojili ovaj amandman, to bi podrazumevalo fiskalni trošak ovog trenutka, ove godine. On bi iznosio 86 miliona evra. Zato ne mogu da prihvatim ovaj amandman konkretno, ali naravno da mogu da prihvatim ideju da generalno školstvo u Srbiji treba da bude besplatno. Šta to podrazumeva? Da kada dostignemo ekonomski nivo, da možemo kao država da finansiramo obrazovanje, udžbenike, hranu. To je stvar za koju se zalažemo svi i to je socijalna kategorija kojoj treba da težimosvi. Obrazovanje u Srbiji treba da bude besplatno, bez obzira na socijalni status koji imaju roditelji u državi. Pre svega, zato što na taj način dajemo istu poruku i socijalnu, da ne razdvajamo decu i da Srbija treba da bude jedinstvena.

koji se predstavlja da je ekonomista. Podele u obrazovanju, ne možete biti električar, ako ste električar i ako ste visoki, onda možete sijalice da menjate lako. Ali, kada krenete da budete matematičar onda treba da računate, čak i električari znaju matematiku.

To je 560 miliona evra, da prepolovimo, to je 280 miliona i 2,8% prihoda u budžetu. Ali, kada je neko električar, on zaboravi jednu nulu pa kaže – to je 0,23%. Dakle, to su značajna sredstva koja treba od nekog uzeti. Praktično, on brani roditelje time što kaže…

da protumači ovu narodnu poslovicu – kada se od naroda uzima, to je kao kad uzimaš od pčela, moraš da uzmeš toliko da i pčelama nešto ostane, a stečajni upravnici ne znaju, oni uzmu sve i šutnu košnicu. Hvala.(Saša

opomenu. Molim vas sklonite se, nemojte mi pretiti. Dobili ste opomene i ispunili uslov da više ne učestvujete u radu.Molim vas dva minuta pauze da poslanica shvati da ne može više da učestvuje u radu parlamenta. Izvolite.Molim

Ova priča o tome da će se nabaviti, da će možda biti kasnije, slažu se poslanici vladajuće većine da je dobro, zato što znaju da građani to hoće. praznih reči, evo odlične prilike da se usvoji amandman kojim će udžbenici biti besplatni za svu decu. Da građani Srbije znaju, ne mora da se usvoji moj amandman, ovakav sa ovim tekstom, moguće je da izdvoje deo ili da napišu svoj, da ga Odbor predloži i da ga mi usvojimo. Evo, poslanici DJB će glasati za taj predlog, ne za ovaj naš, ako ga budu izneli. Zato što da deca dobiju knjige je jako važno. To je ogroman trošak za sve porodice u Srbiji, pljačkaju ih praktično preko ovih kompleta knjiga, gde nema nikakvog reda oko toga ko šta nabavlja, koliko šta košta. U svim uređenim zemljama u svetu udžbenici se plaćaju iz budžeta. Naša deca koja su u dijaspori, koji su u Severnoj Americi, u EU, veliki broj porodica koji je pobegao iz Srbije zbog jako loše vlasti, praktično njihova deca tamo dobijaju besplatne udžbenike, i to ih dobijaju od škola. Računica postoji, jednostavna je, znači da bi se platili udžbenici to je četvrtina

Radulović** Izbacili ste poslanicu bez ikakvog osnova i o ovome ćemo tek razgovarati.Znači, bežanje od toga da se deci nabave udžbenici. Gospodo, vreme priče je prošlo, dosta je toga, građanima je puna kapa. Uradite konačno nešto. Nabavimo udžbenike za svu našu decu. Dosta optužbi, dosta blata, kupite udžbenike, građani vas gledaju. Macura. **Tatjana Macura** Želim da ukažem na povredu Poslovnika, član 106. stav 2. – niko ne može da prekida govornika, niti da ga opominje, osim predsednika Narodne skupštine, u slučajevima predviđenim ovim Poslovnikom.Malopre ste bez bilo kakvog povoda prekinuli usred izlaganja Sašu Radulovića i pritom uvredili našu koleginicu koju ste bez bilo kakvog osnova, potpuno protiv odredbi koje su u Poslovniku o radu Narodne skupštine iznete. Naime, Branka Stamenković se javila za reč, ustala i mi smo svi u isti glas vikali da se javila po Poslovniku, što ste vi, što vizuelno, što slušno, potpuno izignorisali, nakon čega ste izrekli opomenu i udaljili Branku Stamenković sa sednice.Pre samo minut je otprilike uvredili rekavši da je ona jedna obična glumica. Treba zaista da vas bude stid, kao predsednicu Narodne skupštine, da se obraćate pre svega svojim kolegama u ovako visokom domu. Nisam rekla „obična“, nego „glumica“. Razlika je „obična“ i „glumica“. Rekla sam da je glumica. Vrlo dobro zna da joj je oduzeta reč, a to što ona ne zna Poslovnik pa je odlučila da izađe napolje, ne znam da li zauvek, do kraja sednice, ili samo na pauzu, nije na meni.Nemojte da me psujete i nemojte da me vređate.(Tatjana Macura:

nema ništa protiv ideje da deca imaju besplatne udžbenike. Ponoviću to zbog građana Srbije. Niko normalan ne može da ima ništa protiv takve ideje. Naravno da svi želimo da deca imaju besplatne udžbenike. Ali ne može, gospodine Raduloviću, ne može, zato što ste pokrali pare. Nema para u budžetu jer ste ih pokrali, i to vi lično, dok ste bili stečajni upravnik u više od 15 firmi pa ste zaključivali ugovore sami sa sobom i sa firmom svoje žene. Ja vas molim da izračunate, iako smo malopre videli da vam računica ne ide tako dobro, konsultujte nekog ko zna dobro da izračuna koliku ste štetu naneli, pa bi od tih para možda i moglo da dođe do povećanja sredstava kako bi uveli besplatne udžbenike za svu decu. Dakle, molim vas preispitajte koliki ste novac pokrali pa razmislite još jednom o vašem amandmanu. Zahvaljujem.(Saša